Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 169 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva

odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o inovacionoj delatnosti u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog Zakona o inovacionoj delatnosti.Druga

taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji.Treća

zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

amandmanu.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: protiv – četiri, nije glasalo – 164.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Peta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da je na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.Šesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da je amandman Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo na član 28.

taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.Sedma tačka dnevnog reda – Predlog zakona o tržištu kapitala.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u

fakturisanju.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da je članom 6. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju.Deveta tačka dnevnog reda.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Deseta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine.Podsećam svojine.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne tačka dnevnog reda – Predlog zakona o kulturnom nasleđu.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o kulturnom nasleđu, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o kulturnom tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima, u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o podnetom amandmanu.Na

smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa od 2021. do 2027.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027), u načelu.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 170, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona, u načelu.Podsećam vas da je Vlada predložila da član 6. tačka 2. Predloga zakona ima povratno dejstvo.Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.Stavljam na glasanje predlog Vlade da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 6. tačka 2. Predloga zakona.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 6. tačka 2. Predloga zakona.Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027), u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope Republike Srbije za projektni zajam – Univerzitetska infrastruktura, prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam

tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta u izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-Lajkovac (veza sa auto-putem E-763 Beograd-Požega), između kineske Eksport-Import banke, kao Zajmodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javna zaduživanja i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno – 173, za – 171, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.Pošto tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 171, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o listama kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (tačke 17. i 18. dnevnog reda), podsećam vas da Narodna skupština, prema članu 8. stav 2. Zakona o elektronskim medijima, članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije bira većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Sedamnaesta tačka dnevnog reda Lista kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece su Radoje Kujović i Zoran Mirosavljević.Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.1. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Radoje Kujović.Molim

jedan.2. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Zoran Mirosavljević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – jedan, nije glasalo – 172.Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece

medije.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji.Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji su prof. dr Vesna Baltezarević i dr Nemanja Tasić.Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.1. poslanika.1. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere prof. dr Vesna Baltezarević.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

– jedan.2. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Zoran Mirosavljević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 172, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji izabrala dr Nemanju Tasića.Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam članovima Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na izboru i poželim im uspeh u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

načelu.Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

troje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski

da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

načelu.Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 173, nije glasalo – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 173, nije glasalo – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima.Pošto je Narodna skupština danas obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četrnaestu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.Hvala.